сьогодні в нас "година запитань до Уряду". На засіданні Верховної Ради України присутні і беруть участь в нашому засіданні Прем'єр-міністр України Володимир БорисовичГройсман і члени уряду. Привітаємо. І я запрошую до першого виступу від уряду Лілію Михайлівну Гриневич, міністра освіти і науки України. До 15 хвилин. А потім запитання від фракцій і від народних депутатів. Пані Лілія, будь ласка. Шановний Андрію Володимировичу! Шановний Володимире Борисовичу! Шановні народні депутати! Я щиро дякую за цю можливість виступити з трибуни Верховної Ради і, можливо, розвіяти певні міфи, що склалися в суспільстві щодо нового порядку зарахування до 1-го класу. Ми отримали з цього приводу і запити народних депутатів. Також я матиму змогу розповісти оперативну інформацію, як ми завершуємо навчальний рік. Отже, нові правила зарахування до 1-го класу. Основною метою, коли писався Закон "Про освіту" і розроблявся проект порядку зарахування, було усунути несправедливі і корупційні правила зарахування до 1-го класу. З педагогічної точки зору, абсолютно неприпустимо піддавати конкурсу і тестуванню шестирічних дітей. Тому що вони не навчалися ще за жодною спільною програмою. Окрім того, їхні психологічні особливості в такому віці не дозволяють це робити. Тому перетворюється цей конкурс на фарс, на конкурс батьків, на конкурс права дзвінка, конкурс також хабара. І дуже часто ми просто обурені тими, які питання ставляться дітям на таких конкурсах. Це часто питання, відповідь на які знає тільки той, хто ставив це питання. Наприклад, що спільного між їжачком і молочком? Я вас зараз, можливо, здивую. Відповідь на це питання конкурсу: і той, і те згортаються. Я хочу, шановні народні депутати, сказати вам таку річ, що далі так продовжуватись не може. І ми повинні зробити цивілізовану систему вступу в 1-й клас. А цивілізована система полягає в тому, що дитина в шестирічному віці повинна мати гарантоване місце у школі поряд з її місцем проживання. дитина в тому порядку, який ми запропонували, не зобов'язана, а має право навчатись в закладі освіти на території обслуговування, якого вона проживає. Тому що сьогодні батьки і дитина можуть бачити школу поряд зі своїм будинком, чути, як там сміються діти на подвір'ї, але дитині зась цю школу, бо не можуть ці батьки добитися до директора або занести хабара, або заплатити за окрему підготовку до такого конкурсу. Якщо ж батьки планують дитину віддати в іншу школу, вони також можуть це зробити в цій пропозиції, яку ми дали, але вони можуть бути там зараховані тільки на вільні місця і точно не за конкурсом. Вони можуть бути зараховані тільки за знеособленим конкурсом, коли всі в рівних умовах. При цьому це не є якийсь "український велосипед", це дуже поширена практика в освітніх системах, провідних освітніх системах, зокрема європейських країн. Якщо ви глянете, то з 38 проаналізованих європейських країн 66 відсотків, тобто у 25 країнах, застосовується саме така система. Є ще такі країни, які застосовують виключно територіальний розподіл і територіальну прив'язку, і не можна прийти навіть на вільні місця. Таких є 7 країн, як ви бачите, 18 відсотків. І в 16 лише відсотках не застосовується такий принцип, але там також лунає дуже багато критики, що потрібно міняти цю систему вступу до початкової школи. Я хочу також сказати, початкова школа має стати однаковою для всіх. І зараз уряд для цього робить великі зусилля, я ще перейду до цього в своїй презентації. якщо дитина виявляє особливі здібності, наприклад, фізико-математичні, то наприкінці початкової школи вона може піти вступати на конкурсній основі до 5-го класу шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до її здібностей. І на такому конкурсі вже є, що перевіряти, тому що ці діти вже пройшли курс початкової школи, і вони психологічно готові брати участь в подібних конкурсах. Таким чином, ми не обмежуємо право, зараз можна в іншу школу потрапляти також, але на вільні місця через жеребкування. І ми дуже серйозно з Міністерством юстиції і Офісом Уповноваженого з прав людини виписали правила жеребкування, щоб вони були прозорими, щоб батьки могли це контролювати, журналісти могли це контролювати. Це раз. А друге. Так чи інакше дитина на етапі 5-го чи 10-го класу може зробити вибір на користь іншої школи на засадах конкурсу. Наступне. Я хочу звернутися до шановних батьків, які документи від вас можуть вимагати. заява на вступ до школи, копія свідоцтва про народження, оригінал або копія медичної довідки, для дітей з особливими освітніми потребами це ще може бути копія висновку Інклюзивно-ресурсного центру. Якщо ж ви хочете реалізувати своє право на першочергове зарахування, лише тоді ви можете пред'являти якісь документи додаткові, причому це не обов'язково місце реєстрації. Ми чудово знаємо наскільки у нас є різні ситуації в людей: хтось не має місця реєстрації, знімає квартиру, хтось живе у своїх родичів, і якщо родичі можуть це підтвердити і прийти, і показати свої документи і місце реєстрації, це теж може бути можливим через реалізацію такого права. Отже, ми пропонуємо понад десять різних можливих способів довести місце свого проживання. Наступне. Для нас також дуже важливо, щоб органи місцевого самоврядування, керівники навчальних закладів чітко вивчили всі ці умови і не створювали додаткових перешкод батькам. Шановні колеги, шановні батьки, у нас все оприлюднено на сайті міністерства і у вигляді візуалізації, щоб легко було зрозуміти, і у вигляді самого положення, і роз'яснювальних листів. Тому батьки можуть там також прочитати, якщо вони бачать якусь несправедливість у школі. Наступне. Як ми будемо завершувати цей навчальний рік. Перше. До 31 травня подання документів для зарахування до 1-го класу. До 1 червня 2018 року включно йде зарахування всіх дітей за територіальним принципом, також рідних братиків і сестричок дітей, які навчаються в цій школі. Тому що зрозуміло, що батькам легше водити до однієї школи своїх дітей. Діти працівників закладу освіти і не тільки вчителів, але, якщо це технічна працівниця, і вона там працює, їде на роботу, вона також може привести дитину. І діти, що переводяться з дошкільного підрозділу цього закладу в разі його наявності. З 5 по 10 червня відбір на вільні місця шляхом жеребкування. І 15 червня остаточний наказ про зарахування учнів. Якщо хтось раптом переїде після 15 червня і він буде належати до цієї школи, його також зобов'язані взяти. Коротко про процедуру зарахування. Особливо важливо цей публічний захід жеребкування. Жеребкування здійснюється в прозорому барабані, і кожен учасник або батьки, або їхні представники самостійно витягають жереб і оголошують результати. При цьому конкурсний відбір в школи з поглибленим вивченням окремих предметів до 5-го і 10-го класу зберігається. Це також важливо всім почути, хто зараз працює в школах, і батьки, чиї діти вчаться в школах. Основна цінність взагалі цієї зміни полягає в тому, що ми маємо зробити кожну початкову школу якісною. У нас страшне розшарування між так званими престижними школами, куди ходять ті, хто приносять… приводять бюджетні гроші і приносять свої гроші, і ті школи, які 25 років мало що отримували з обладнання. Цього року ми зробили безпрецедентну інвестицію в початкову школу. Крім того, що у нас є новий зміст освіти і перенавчання всіх вчителів, у нас закладено в бюджет майже 2 мільярди гривень на впровадження нової української школи. З них понад 1 мільярд – цільова субвенція на початкову школу. До цього мають також докластися, як бачите, 40 відсотків цієї суми піде на закупівлю дидактичних матеріалів для 1-го класу; – на закупівлю сучасних меблів, які допоможуть конструювати навчальний простір відповідно до вікових особливостей дітей і методів роботи; має бути використано на закупівлю комп'ютерного обладнання, зокрема принтцентрів, щоб можна було розмножувати матеріали і працювати з дітьми відповідно до їхніх потреб. це невичерпна цифра, тому що органи місцевого самоврядування мають докласти. І ми це поділили так: 30 відсотків мають докласти міста, обласні центри, ті, які мають більші доходи до бюджету; 10 відсотків до цього, як мінімум, мають докласти райони й ОТГ і лише 5 відсотків – це гірська місцевість лінії зіткнення; 95 – це все державний бюджет. Отже, також хочу вас повідомити, шановні колеги народні депутати і всі, кого цікавить реформа початкової школи, що ми підписали з LEGO Foundation меморандум. Справа в тому, що методики гри і роботи з Lego насправді передбачають дуже багато навчальних методик саме для дітей початкової школи. Вони розвивають їх оперативну пам'ять, творче мислення, просторове і конструктивне мислення. Так от, довіра до нашої реформи є насправді дуже високою, і це показують наші міжнародні партнери. Ми отримаємо для кожного першокласника так звані шість цеглинок, з якими можна робити безліч дуже цікавих вправ, і ми зараз навчаємо майбутніх учителів 1-го класу, як робити ці вправи. А також кожний клас отримає ящикLego, на якому можна робити колективні партнерські проекти, де дітей вчать конструювати і співпрацювати в групі. Щоб ви розуміли обсяг цієї допомоги, це 50 "траків", великих вантажних машин, які будуть в три черги надходити в Україну. Абсолютно безкоштовна гуманітарна допомога на підтримку цієї реформи. Перші надійдуть до 1 вересня, ці 6 цеглинок, до наших шкіл. В класі створюються навчальні осередки, застосовуються методики діяльнісного навчання. Я хотіла би сказати всім батькам: не бійтеся змін! Інколи вам здається, так, ця школа може виглядати гірше, але, по-перше, ми її змінюємо вже зсередини, по-друге, всі вчителі проходять кваліфікацію, а треба пам'ятати, що у початковій школі мають значення не лише і не стільки красиві стіни школи, а в першу чергу, вчитель початкової школи, який буде працювати з цими дітьми. Наступне: завершення навчального року. Розпочнуться скоро останні дзвоники, випускні. Орієнтовне завершення навчального року відбувається наступним чином: 11-й клас – не раніше 22 червня, початкова школа – орієнтовно з 25 по 31 травня, базова школа орієнтовно з 31 травня по 15 червня. З 22 по 13 червня, тобто з наступного тижня, починаються сесії зовнішнього незалежного оцінювання, атестати одинадцятикласники отримають після того, як складуть ЗНО, відповідно, після 22 червня. Далі вступна кампанія, але це – окрема тема.

Дякую за увагу. Отже, колеги, зараз будуть запитання від фракцій. І тому прошу приготуватися до запису на запитання від фракцій, потім будуть від народних депутатів. Прошу записатися і провести запис на запитання від фракцій. Будь ласка.

Від групи "Відродження" –Кулініч. Будь ласка, Кулініч. Включіть мікрофон. Дякую. Питання до міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Пане міністр, на сьогодні з дорогами державного значення склалася така ситуація, що вони вийшли з зимового періоду в жахливому стані. Ті ліміти, які передбачені для областей на ремонт та утримання на 2018 рік, практично вже використані на дороги міжнародного, регіонального та національного значення. Але що робити з дорогами територіального значення, так званими "тешками". Наприклад, на 2018 рік тільки в Полтавській області треба відремонтувати 600 тисяч метрів квадратних дорожнього полотна, це 23 дороги. Тому питання: за рахунок чого планується ремонт Дякую за ваше запитання. Ситуація з "тешками". На прохання багатьох облдержадміністрацій ми зараз готуємо зміни в нормативні документи, "тешки" протягом цього року будуть передані на баланс областей. Щодо реального стану використання доріг... використання ми проведемо найближчим часом брифінг з паном Новаком, де публічно назвемо всі області, яке реально використання. Бо, на жаль, похвалитися особливо нічим, ми маємо ряд областей, які не використовують кошти, які ми з таким трудом вибивали, власне, на дороги. Щодо експлуатації. Було прийнято рішення спрямувати додатковий мільярд гривень на ремонт і експлуатацію українських автошляхів. Безумовно, цього недостатньо, ми зможемо лише відремонтувати близько 50 відсотків, але прогрес є. Дякую. Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" Тетяна Георгіївна Острікова, будь ласка. 10:27:25 ОСТРІКОВА Т.Г. Шановний пане Прем’єр-міністре! Спочатку про хороше. Керівництво ДАБІ дуже швидко відреагувало на скандальну ситуацію з незаконною забудовою у Золочеві, яка покривалася місцевими чиновниками та скасувала дозвіл на будівництво. І за це ми дякуємо і керівництву ДАБІ, і вам. А тепер про погане. Бюджетна резолюція на три роки, яка була подана цього тижня урядом, містить курс долара 30,5 гривень і не містить згадки про реформу ДФС і митницю через дірки, в які повз бюджет в кишені корупціонерів пролітає мінімум 75 мільярдів щороку. Податкова реформа, Володимир Борисович, це не лише підвищення ставок акцизів на інфляцію, як пише уряд. Наша зустріч з МВФ показала, що вони не проти податку на виведений капітал, але вони вимагають реформи ДФС і митниці. І сьогодні бізнес скаржиться мені на простої на митниці, на відсутність кадрів, особливо в Одесі в достатній кількості. я хочу, щоб вся країна знала, що якщо лад на митниці не буде наведений, в цьому буде ваша персональна відповідальність, адже ДФС сьогодні в вашому прямому підпорядкуванні. Дуже дякую вам за ваше запитання. Я знаю, що ви розумієтесь на роботі митниці, у тому числі добре володієте інформацією про тіньові схеми, з якими я борюсь. Я би дуже просив в своїх виступах дати конкретно прізвища, ім'я, схеми, пункти пропуску, де є така проблема. Я з цією проблемою борюсь не на словах, можу вам сказати, що ви можете бути свідком того, що надходження від митниці в бюджет країни зростають, і це не інфляційні кошти, а це кошти від боротьби з тінню. В минулому році таких коштів ми залучили не 75 мільярдів, Це означає, що ми достатньо серйозно займаємось тим, щоби навести там лад. Більше того, хотів би зазначити, що ми зараз оголосили тендер на закупівлю сканерів, які є абсолютно міцною зброєю проти Те, що робить сьогодні керівник ДФС, заслуговує на повагу, тому що це абсолютно професійний підхід і абсолютно відверта позиція по боротьбі з контрабандою, і в тому числі по боротьбі зі всіма всіма порушеннями, які відбувалися з боку ДФС. Зокрема, саме цим керівником була знищена схема відмивання коштів на ПДВ. І сьогодні весь бізнес вам скаже, що ПДВ отримують без сучка і задоринки, без одного дняпроволочок, безвідкатів А якщо ви говорите про бізнес, так у своїх зустрічах постійно, і коли я буваю в регіонах, я зустрічаюсь з реальним бізнесом. І вони говорять багато добрих слів на адресу тих дій, які робить керівництво сьогодні Державної фіскальної служби. Хоча їм є надзвичайно складно, тому що система прогнила, і ця система прогнила не тільки в ДФС, а й в інших – чому ви мовчите, я не знаю – суміжних правоохоронних органах, які "кришують" контрабанду, які тиснуть на митників, які змушують їх робити контрабанду. От про це треба говорити, якщо ви хочете досягти успіхи. Я про це говорю, я з цим борюся, і я абсолютно є безкомпромісним, тому що я вважаю, що все те, що заїжджає в Україну і виїжджає з неї, всі платежі мають бути внесені в державних бюджет, тому що цей бюджет належить українському народу. І я можу вам сказати як Прем’єр-міністр: за декілька років своєї діяльності я зробив надходження спільно з ДФС, з Міністерством фінансів більшими, ніж вони були досі. І хочу вам сказати наступне, що ми будемо рухатися і далі для того, щоб створити нормальну якісну систему, в тому числі отримання обміну інформацією, в тому числі і аналітики по тим нормативам, з яких нараховуються податки до державного бюджету. Я тут є абсолютним не те, щоби прихильником, я є реально тією людиною, яка безкомпромісно буде стояти на позиції державного інтересу. І я вам ще одне можу сказати, що я є тією людиною, яка не замішана, ні я, ні керівник ДФС, ні Міністерство фінансів не замішані в жодній хоча би копійці тіньових схем на митниці, в податковій і в контрабанді. Я цим пишаюсь, і я буду боротися з цими негідниками, які роблять країну біднішою. Я прийшов робити країну багатшою. Давайте ставати разом і давайте пропозиції, що треба зробити, як ви вважаєте, щоб ситуація змінилася. А на Одеську митницю подивіться надходження, подивіться ,скільки вантажів тудою проходить, і ви побачите динаміку зростання надходжень до державного бюджету. Закликаю вас демонструвати нову якість української політики і конкретно вносити пропозиції, що необхідно зробити, щоб ситуація була кращою. Ми з повагою ставимося до депутатів Верховної Ради України, готові дослухатись і спільно боротись за те, щоб Україна стала багатшою. Дякую за ваше запитання. Шановний Володимир Борисович, будь ласка. Ви знаєте, я думаю, що ви як ніхто, як нікому вам відома ситуація з "Запоріжжяобленерго". Я думаю, що ви все робите для того, щоб там виправить. Але на протязі більше року 5 тисяч працівників не отримують заробітну плату. Їм різна мотивація іде, різні там вигадки: то не розрахувалися заводи, то ще якась проблема. Я хочу отримати конкретну відповідь: які заводи, кому вони належать, хто не розраховувався з обленерго, з "Запоріжжяобленерго", чому люди виходять на страйки. Це може нести дуже страшну ситуацію екологічну, соціальне напруження в прифронтовій області. Я чую СБУ, там арештували десять якихсь пропагандистів. Отут 5 тисяч пропагандистів, ви їх робите самі пропагандистами, з ними не розраховуються… За що йому завтра купить хліб, заплатить за квартирну плату, дітей зібрати у школу, скажіть, будь ласка. Дякую за ваше запитання. Повірте, що мене це питання болить не менше, ніж вас, оскільки, коли мова іде про борги з заробітної плати людини. Це означає, що вона не отримала те, що належить їй як винагорода за її працю. бачили останні засідання уряду, то ми зробили абсолютно дієві механізми по боротьбі з неплатниками заробітної плати. І ця ініціатива є міністра юстиції, який цим абсолютно предметно займається. А тепер треба дивитись на причини. Якраз декілька тижнів назад на засіданні уряду я про це говорив. Я говорив про п'ять обленерго, які знаходяться в управлінні Фонду державного майна України, які довели, що управління цими "облами" були неефективними. І на превеликий жаль, страждають від цього громадяни України, які там працюють. Я поставив абсолютно жорстку вимогу перед новим керівником Фонду державного майна України навести лад на п'яти обленерго, і, зокрема, на обленерго Запоріжжя, щоб там не було тієї вакханалії, яка спричинила загострення тих проблем соціальних, які є на сьогоднішній день. А тепер для того, щоб системно врегулювати цю проблему, уряд не має жодного повноваження. Для цього потрібна сформована нова комісія НКРЕКП, яка має встановити всі регуляції і відсотки відрахування, які зроблять так, щоб розрахунки відбувались в такий спосіб, як і у всіх інших обленерго України. Я дуже хотів вирішити цю проблему. Немає такого рішення уряду, яким би ми могли його врегулювати. Якби воно було, ми б це зробили. Зараз останнє, завершується формування нової комісії. І я буду вимагати від комісії, щоб… звертатись до них з проханням, щоб вони в першу чергу розглянули це питання і вирішили цю проблему. Дякую за ваше запитання. Дякую. Від Радикальної партії Ляшко Олег Валерійович. 10:35:38 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Прем'єр-міністр, ви берете зобов'язання про підвищення цін на газ в обмін на черговий кредит Міжнародного валютного фонду. Ми читаємо з преси повідомлення про те, що ціна на газ для громадян буде 11 тисяч гривен за тисячу кубів. Я хочу запитати урядовців, які ведуть перемовини і про це домовляються, чи є у вас розум? Чи думаєте ви про те, що 11 тисяч гривен за тисячу кубів не здатен заплатити ні один українець, крім олігархів, мільярдерів і очевидно, урядовців?! Замість того, щоб збільшувати видобуток власного газу, замість того, щоб знижуватиенергозатратність, ви піднімаєте ціні на газ, робите неконкурентоздатною нашу економіку, нашу промисловість. Українці вимушені їхати по закордонах. Ви ходите, бомжуєте по всьому світу за кредитами! Взамін кредитів землю продай, ціну на газ підніми, пенсійний вік підніми і все інше. У мене питання до вас: коли ви почнете працювати на українців, а не на Міжнародний валютний фонд? Коли ви дасте українцям можливість жити достойно в рідній країні? Ви кажете… Дайте закінчити, будь ласка. Ви кажете, ви хочете зробити багатшу країну. Як ви можете зробити багатшу країну, коли люди жебракують? Як ви можете зробити багатшу країну, коли ви не піднімаєте зарплати і пенсії? Як ви можете зробити багатшу країну, коли ви торгуєте сировиною, а не готовою продукцією? Я вам пропоную від слів до діла, і більше слухайте те, що ми вам пропонуємо, а нелапшу вішайте на вуха громадянам. Задовбали! Олег Валерійович, таке враження, що ви розмовляли не зі мною, а говорили з тими, хто зробив Україну слабшою за як мінімум до Революції Гідності за 10 років. І якраз моє завдання не вішатилапшу на вуха, а моє завдання – дивитись в очі проблемам і їх реально вирішувати, а не розказувати комусь байки про те, які можуть бути райдужні перспективи. Ви говорите про заробітну плату? Я вам скажу, що саме наш уряд спільно з вами підвищив заробітну плату в 2,5 рази від того, як вона була, але це мало. Друга позиція. Наш уряд вперше провівнаймасштабнішу не подачку пенсіонерам, а почав, відкрив можливості створення нової системи пенсійної України. Ми робимо все для того, щоб ті борги, які не ми брали, і не я як Прем'єр-міністр. Я вже наводив цифру, з 2004… 2006 року по 2014 рік в Україну було залучено боргів 47 мільярдів доларів. Порахуйте на калькуляторі – один бюджет нашої країни. І тому я займаюсь сьогодні денно і нічно тим, щоб зробити Україну сильнішою. Я хотів би це робити швидше, але, на превеликий жаль, в цій країні не все залежить від мене і не все залежить від вас, але від нас з вами, як каже український парламент і уряд, залежить багато чого, що нам треба зробити. Тепер що… І те, що ми робимо сьогодні, і це є абсолютним фактом. І я точно знаю, що ми знайшли ключ до вирішення багатьох системних проблем в країні, на які закривали очі. І в Україні буде нормальна медицина, буде якісна освіта, буде якісна інфраструктура, будуть якісні підприємства. Сьогодні в Україні будується 49 підприємств, на яких будуть працювати українці. Ми працюємо над тим, щобдетінізувати заробітну плату в країні. Сьогодні вже середня заробітна плата дорівнює 8 тисяч, але і цього є недостатньо. Я думаю, що середня заробітна плата в країні в цьому році ще буде 10 тисяч гривень. Ми будемо рухатись, але не за рахунок того, щоб ходити з протягнутою рукою по всьому світу, як це робили до нас, а за рахунок… Додайте хвилину, будь ласка. ГРОЙСМАН В.Б. А за рахунок того, що економіка буде зростати. Ви говорите на словах. Вчора Держстат, я знаю, що можна сьогодні ревізувати його цифри, але ми зростання закладемо 3 відсотки економіки. Це означає, що на 470 мільярдів в Україні буде вироблено більше продукції, ніж минулого року, українськими руками, за українську заробітну плату. Чи ви думаєте, що я не переживаю за те, що люди виїжджають за кордон, тому що їм платять там більше? Але я знаю і про те, що довели Пенсійний фонд до того, що дірка – 140 мільярдів гривень. Українське військо сьогодні потребує фінансування 165 мільярдів. Ми на те, щоб обслуговувати борги, які не ми з вами брали, витрачаємо 130 мільярдів щороку. І ви говорите про те, що ми нічим не займаємося. Ми робимо Україну сильнішою. Я би хотів, щоб ми її робили швидше. Але я точно знаю, що швидко – це не слова, а це конкретні дії, які ми робимо сьогодні. І у нас буде в Україні порядок. А тепер що стосується цін на газ. Дійсно, це є зобов'язання України в те, щоб вирівняти імпортний паритет. Але мій курс як Прем'єр-міністра якраз полягає в тому, щоб зробити Україну енергонезалежною державою, щоб ми не купували газ за кордоном. І я хочу вам сказати, що в цьому році ми рекордно як державна компанія здобудемо більше 16 мільярдів кубів газу. Чому так сьогодні відбувається? А тому що за останнє десятиріччя, про яке я скажу, жодного дозволу, або одиниці, два чи три дозволи, "Укргазвидобування" отримало. Коли корупціонери отримували десятками, сотнями дозволи, видобували газ і продавали його невідомо по яким цінам. Схеми, які були запроваджені в газовій системі, ми їх зруйнували.Да, це зобов'язання є. І я сказав про те, що ми думаємо про те, як вийти з цієї ситуації. Я знаю, що є багато людей, які хочуть мені вдіти це на голову, щоб сказати, от Гройсман в цьому винен. Та не Гройсман в цьому винен і українці в цьому не винні. Винна ситуація сьогодні, з якою ми маємо знайти правильний вихід, тому що нам як державі,

поки ми вимушені обслуговувати наші борги, я хочу їх віддати всі і забути про них, і все, що належить українцям, віддати українцям. Але для цього нам потрібно їх заробити. І я готовий нести цю відповідальність. Працювати зранку до смерканку для того, щоб Україна стала багатшою. І про конкретні рішення, я вам вже сказав, і це тільки невелика їх частина, яку ми робимо. Але я знаю точно, що можливо робити напевно і краще, і працюю над тим, щоби наші рішення були більш якісними, і були відчутними для українських громадян. Дякую за ваше запитання.

Шановний Володимире Борисовичу, скажіть, будь ласка, ви говорили зараз про якісну медицину. Люди на вулицях кажуть: краще без Міністерства охорони здоров'я навіть, чим з таким Міністерством охорони здоров'я. було поширено на кір 15 тисячзахворюваних вперше. В тому році в чотири рази менше. Це епідемія розповсюджується. Скажіть, будь ласка, в школі в Черкасах діти на лінійці, практично два десятки дітей та вчителів, були отруєні. І вчора МОЗ заявляє, що вони не знають, якою речовиною були отруєні діти. Перше. Коли закінчиться ця вакханалія з вакцинацією на кір? Коли люди перестануть сьогодні хворіти? І далі. Коли дадуть відповідь МОЗ, чим були і як отруєні українські діти в школі? Бо зараз будуть літні табори, зараз будуть лінійки.

і зачепили тему Міністерства охорони здоров'я. Що конкретного зробило поганого вам Міністерство охорони здоров'я? Аж нічого. І якщо ви мені хочете сказати щодо того, як ми створили це міністерство в цьому уряді, або в попередньому уряді, що, у нас були якісні лікарні? У нас лікарі заробляли нормальні кошти чи люди могли достукатися до нормальної медичної послуги? Ніколи. Очі на це закривали. Ми на це очі відкрили і говоримо про те, що ми пропонуємо, зробити зміни, вони зроблять охорону здоров'я кращою. І я це можу вам довести і на цифрах, і на системі, і нічого, і ніякого Армагеддона від реформи не відбулося і не відбудеться, запишіть це, будь ласка. Не відбудеться. А тепер, що стосується захворювання на кір. Ви мали б знати про те, що щеплення від кору відбувається раз на 5 років. В перший рік, а потім на шостий рік дитини. Так от, хочу вам зазначити, що те, що ми сьогодні пожинаємо, це те, що відбувалося 6 років назад. Шість років назад ніхто нікого не щеплював, 6 років назад ніхто про це не думав. І тому ми маємо такі спалахи. Сьогодні ми забезпечені всіма вакцинами і працюємо над тим, щоб максимально провести вакцинацію українських громадян. І я вважаю, я перший буду робити ці вакцинації під телебачення, щоб ніхто нічого не лякався. Тому що це захист, нормальний захист українських громадян, життя і здоров'я людей. І це є головним. Тому давайте неспихувати це на Міністерство охорони здоров'я, а давайте думати про те, щоб внести зміни в національне законодавство, яке зробить щеплення обов'язковим. Але зробити таким чином, що перші щеплення вакцин проходить Прем'єр-міністр України і народні депутати, щоб люди знали, що це безпечно. І тоді їх впроваджувати для людей, і для щеплень. Дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Опозиційного блоку"Долженков з трибуни.

2018 рік: безпрецедентна сума – 100 мільярдів доларів. Такого ще не було, по-перше. По-друге, це квіточки, а де ж ягідки? А ягідки з 2019 року будуть. Уряд Яценюка у 2015 році приймає Постанову про реструктуризацію державного боргу. Інститут державних деривативів вам згадати? Ви з 2019 року по 2038 рік будете віддавати частину ВВП. Це стосовно вашого твердження віддати борги та забути. Та ви в кабалу країну загнали! До 2038 року країна, окрім з тих 100 мільярдів доларів, буде віддавати частину ВВП. Тому не все так добре, як здається на перший погляд. Хотілося б повірити, але документи говорять про інше. А зараз питання. Зараз є … 30 секунд, будь ласка. ДОЛЖЕНКО О.В. Зараз відбувається затримка виплати пенсіонерам. Що стосується нової пенсійної системи, про яку ви говорили, всі знають. П'ять мільйонів отримали до 300 гривень, 100 тисяч отримали більше 3 тисячі гривень. Чому відбувається затримка виплати пенсій? Через неотримання траншу МВФ чи через те, що треба 320 мільярдів цього року віддати? То ви, коли хоч говорите, що є затримка пенсіонерам, то ви скажіть хоч де? Так же ж не можна, колега, у нас майже 12 мільйонів пенсіонерів, які отримують вчасно свою пенсію. Ну то таке. Скажете, де конкретно, можливо, в якомусь Пенсійному фонді якогось району є проблеми, так її треба виправити абсолютно адміністративно. Проблем з виплатами пенсій немає. Що я хотів би зазначити.Да, не все добре, колеги, невже ви почули від мене, що все добре? Я розумію, що ви хочете здаватись з цієї трибуни, що ви опозиція. Але ви називайте речі своїми іменами, тоді вам люди будуть довіряти. Я не говорю, що все добре, я говорю про те, що, на превеликий жаль, в тому числі і та політична партія, до якої ви належали раніше, якої зараз немає, вона робила непрофесійно свою діяльність і ввела Україну в борги. На превеликий жаль, представники вашої влади пограбували країну і залишили отому Яценюку, про якого ви згадували щойно з цієї трибуни, - 108 тисяч гривень на рахунку країни. І шалені борги, які не ми нарощували, я це підкреслюю, подивіться динаміку, візьміть офіційні дані в Національному банку, і ви побачите, що там немає 100 мільярдів, про які ви зараз сказали. Що стосується змін, так я наголошую, на тому, я би хотів, щоб економіка була сильнішою. І працюю над тим, щоб в Україну приходили інвестиції. Але без парламенту це зробити дуже важко. Я би вас просив як народного депутата, підтримувати ініціативи уряду. Тому що вони стосуються не політичної приналежності, вони стосуються успіху України. І давайте всі разом, не роз'єднуючись, зробимо Україну кращою. Я бачив один сюжет по телебаченню, в якому розповідалось про охорону здоров'я Іспанії. І ключова позиція, яка була доведена, чому ж ця система охорони здоров'я є однією з найкращих в Європі, було сказано про те, що на зміну діючому уряду і владі прийшла інша – опозиційна влада. І опозиційна влада не перекреслила те, що було зроблено, а примножила і здобула якісний успіх в тому, щоб була нормальна реформа. Так от, що стосується боргів. Борги – це наше з вами завдання і зобов'язання, не лапшу людям на вуха вішати і розповідати щось там, навіть з опозиційною риторикою, а говорити про конкретні рішення, які роблять Україну сильнішою, економікою сильнішою і створюють… І роблять… і ці рішення можуть зробити Україну багатою. Коли Україна стане багатшою, ми зможемо абсолютно нормально обслуговувати борги, які створили ваші… як правильно, я не хочу нікому в спину говорити, але нащо було брати десятки мільярдів боргів і потім спускати їх невідомо куди. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Народного фронту"Бурбак Максим Юрійович, голова фракції. Будь ласка. Володимире Борисовичу, ми з вами разом почули черговий "Плач Ярославни" на трибуні, як все погано. Можу сказати, що в 14-му році черги не було до першого уряду Яценюка, коли всі бачили, що на казначейському рахунку 108 тисяч гривень. І всі вони чекали, коли з Ростова повернеться хазяїн і привезе ті мільярди, які він вкрав з бюджету України, які лягли на наші… і ми маємо зараз обслуговувати зовнішні запозичення. Але я хотів би задати єдине питання. Знаєте, що зараз відбувається збільшення зовнішньої трудової міграції, і ми з вами повинні зробити все, щоб не відбулося розриву від тих українців, які поїхали заробляти гроші. І саме головне, щоб ми з вами зробили все, щоб вони повернулися назад, щоб був соціальний захист їх сімей, щоб забезпечити умови і збільшити зарплатню і умови в країні, щоб вони працювали тут. "Народний фронт" вийшов з ініціативою щодо створення єдиного відомства або управління, яке би займалося цією проблемою, тому що наразі прикро констатувати, що єдиною… ГОЛОВУЮЧИЙ. Єдиної цілісної політики щодо зовнішньої трудової міграції зараз немає в Україні. І тому ми створили міжфракційне об'єднання, щоби… ми створили законодавчу базу для

за запитання і за пропозицію. Насправді, вчора якраз відбувалося засідання колегії Міністерства соціальної політики в Харкові, на якому я був присутній, і ми обговорювали питання зайнятості. І є фактично наше завдання сьогодні – переорієнтувати роботу служб зайнятості на утримання безробітних, на підтримку створення нових робочих місць і мотивацію для створення робочих місць і підвищення заробітних плат. Це важливе питання саме оплати праці українців, і як тільки ми зможемо, наша економіка дозволить забезпечити відповідне зростання, яке буде хоча би якимось чином пов'язане з тим, що вони отримують за кордоном, звісно, люди почнуть повертатися. Хоча вже є багато підприємств в Україні, які пропонують ринкову заробітну плату. Тому будемо переорієнтовувати роботу з центрів зайнятості на якраз системну службу підтримки і проблеми боротьби з трудовою міграцією. Проблема дійсно є. Проблема є складною для країни. І знаєте, вона має... вона ж дуже інерційна. Це не вчора створилося. Ви уявіть, скільки хвиль у нас було трудової міграції. Згадайте: Італія, Іспанія, сьогодні – Польща. Дуже багато людей дійсно виїжджали шукати кращої долі. І в той час ті, хто відповідав за економіку держави, не звертали на це уваги просто: їдуть – то хай їдуть! Але наше завдання сьогодні – вирішити цю проблему, знайти рішення, і я думаю, що в середньостроковій перспективі одразу її вирішити неможливо. У середньостроковій перспективі це можливо. Головне, щоби економіка зростала. І тут нам потрібно буде, в тому числі, і підтримка парламенту у зміні законодавства, яке створить такі мотивації. Дякую. Дякую. І від "Батьківщини" Сергій Соболєв, будь ласка. 10:53:42 СОБОЛЄВ С.В. "Батьківщина", Соболєв. Оскільки це питання пов'язано на межі охорони здоров'я і освіти, я хотів би, щоб дав відповідь Прем'єр-міністр. Шановний Володимир Борисович, у свій час Міністерство освіти змогло поламати монополію на підготовку післядипломної освіти фахівців. Міністерство охорони здоров'я, не дивлячись на мої численні звернення, так і зберігає монопольну структуру, яка фактично не дає можливість провідним інституціям, таким якШалімова, Амосова і іншим провідним інституціям, готувати фахівців післядипломної освіти. Це питання могло би дати додаткові сотні мільйонів гривень в бюджет охорони здоров'я саме цим закладам. Прохання звернути на це увагу. І друге питання. Оскільки виділено трошки більше 1 мільярда на підготовку технічної освіти, освіти, цих коштів явно не вистачає. Всі розрахунки підкреслюють, що їх вистачить майже до серпня. 30 секунд, будь ласка. СОБОЛЄВ С.В. Велике прохання звернути на це увагу. І останнє. Це буквально інформація з місць. Зупинені цілий ряд програм, які стосуються інсулінової підтримкидіабетично хворих. Прохання негайно звернути на це увагу. Дякую. Дякую, Сергій Владиславович, за ваше запитання. Я думаю, що з 3 запитань я зроблю доручення відповідне міністерствам з тим, щоб вони опрацювали, вас поінформували і мене про результати розгляду. Домовилися? Спасибі за ваше запитання. Я прошу... Дякую. Отже, колеги, зараз 20 хвилин від народних депутатів. Народні депутати, хто хоче задати питання уряду, прошу провести запис, прошу взяти участь в записі.

По-перше, я вам дякую за вашу увагу до чорнобильської тематики в цілому і послідовність сьогодні дій уряду. Але хочу попросити вас, щоб ви ознайомились з результатами засідання, яке було 24 квітня, був круглий стіл за участю громадських організацій, народних депутатів. Ми направили вам резолюцію. Я переконаний, що ви переправите у відповідні відомства, міністерства, і ми продовжимо цю роботу. І хотів просити все, щоб ви знайшли десь хвилинку зустрітися з цими громадськими організаціями. Але моє головне питання. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні уряд готує нову стратегію розвитку лісового господарства. Чи планується залучення приватного сектору в діяльність роботи державних підприємств про що багато сьогодні говориться? І та стратегія, яка була в кінці минулого року, розглядалась на засіданні уряду, яка викликала багато питань у громадян… Дякую. Що стосується питання чорнобильців. Дійсно, воно є в роботі і обговоренні і Міністерстві соціальної політики, у вас дуже добрий є контакт. І повірте мені, що все, що ми могли би зробити і можемо зробити, ми це робимо. Єдине. Знаєте, вчора мене запитали у Харкові про різні соціальні виплати і все інше. Я сказав, що що стосується віддати людям, то моє серце не має кордонів. Обмеження мої тільки пов'язані з кордонами бюджету, його можливостями, тому я би віддав би все. Все і всім, аби тільки люди були більш щасливими. Але, на превеликий жаль, ми виходимо з тієї проблематики, про яку ми теж сьогодні говорили в рамках "години запитань до Уряду" трошки раніше. Питання по лісу. В лісовому господарстві треба наводити лад. Є багато викликів і проблем. Та концепція, яка напрацьовувалася в рамках нашої співпраці з Європейським Союзом, вона була напрацьована, обговорена, але вона не несла жодної загрози. Якби її не політизували, то ми би ще би її доопрацьовували, дискутували би, і жодних не було би проблем. Тому на відповідне доручення моє Степану Івановичу… Степан Іванович Кубів цим питанням опікується, і він збирає експертів (і у тому числі міжнародних) для відпрацювання спільного рішення і наведення ладу в лісовому господарстві України. Дякую. Шановний Володимир Борисович, упрошлому році в Запоріжжі ремонтувалася злітна смуга для посадки літаків. Витрачено 40 мільйонів. Аеропорт стояв закритий близько двох місяців. В цьому році знову закривають аеропорт на ремонт злітної смуги – 20 мільйонів знову. Скажіть мені, будь ласка, чия рука оце в нас, ні Прем’єр-міністр, ні депутати в цьому не винні, хто такий таємний оцей, хто всю оцю шкоду робить в Україні? Після того, як відремонтували цю злітну смугу два літаки зазнали там незначних пошкоджень, МАУ літак і літак "РозыВетров". Зараз їх закривають. Мені… я спілкуюся з працівниками, вони кажуть, ми після кожного разу, як злітає "Боїнг", підмітаємо щебінь оцей. Розберіться, хто ремонтував, де вкрали гроші чи не вкрали. Дякую за ваше запитання. Аеропорт знаходиться в комунальній власності. І можу сказати, що у міського голови є дуже серйозні плани його реконструкції. Я вважаю, що повітряні ворота Запоріжжя дуже важливі, і переконаний в тому, що регіон, прекрасний регіон має отримати і якісну і злітну полосу, і аеровокзал і так далі. Якщо є ваше звернення з точки зору використання бюджетних ресурсів, то я направлю туди перевірки Державної будівельної інспекції, дам доручення віце-прем'єру Зубку, щоб вони розібралися і вас поінформували. А якщо потрібно буде зробити більш серйозні дослідження там, фінансовий аудит і так далі, будь ласка, ми це можемо зробити. Дякую.

унікальне стратегічне підприємство "Турбоатом". Воно є стратегічним для української енергетики і безпосередньо для наших ядерних електростанцій. Хочу зазначити, що підприємство є прибутковим. За минулий рік воно заробило більше двох, 4 мільярди гривень чистого доходу. "Турбоатом" вже давно є предметом інтересу саме "Росатому", тому що там виробляється унікальні тихохідні турбіни. В мене дуже просте питання: ви усвідомлюєте небезпеку приватизації даного підприємства? І взагалі чим керувався уряд, коли приймав рішення про приватизацію даного унікального підприємства. Те ж саме питання стосується і "Мотор Січ". Адже, як нам стало відомо зі ЗМІ, вже більше року… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка. …спроб порушення законодавства, щоби іноземні інвестори приватизували "Мотор Січ". Мене цікавить, які кроки вчиняє та планує вчинити уряд з метою захисту державних інтересів України в цьому питанні та недопущення втрати стратегічного підприємства, витоку технологій, які мають реальні шанси згодом опинитися навіть в Росії. Дякую за ваше запитання. Що стосується "Турбоатому". "Турбоатом" – унікальне підприємство, яке не може бути приватизовано. Я ж знаю вашу реакцію. Я був на "Турбоатомі" і зустрічався з колективом і з керівником підприємства. Прекрасне підприємство, стратегічне, важливе, працююче,супер. Але я тільки говорю про те, що… По-перше, ми володіємо не 100 відсотками акцій держави, я думаю, що ви це знаєте, там є приватний капітал, на превеликий жаль. є намір уряду наступний. Тому що ніяких не затверджено ні порядків приватизації, нічого, у нас є тільки єдина мета: залишити в власності держави. Це означає, що буде державна компанія. І, можливо, на 20-25 відсотків залучити міжнародного партнера світовим ім'ям, з бездоганною репутацією, можливо, через публічні торги, щоби вони увійшли в капітал заводу і щоб там працювало не 3,5 тисячі, а 7 тисяч людей. Щоб ми працювали не тільки на нашу атомну промисловість і так далі, а щоб ми працювали на весь глобальний світ. Тобто мова іде тільки лиш про те, щоби, можливо, через цей процес частини залучення в капітал компанії залучити світові відомі бренди. І ніякої загрози підприємству немає, треба його плекати, розвивати. Але я вважаю, що це є абсолютно нормальний підхід. Ми це питання навіть обговорювали на заводі, обмінювались думками. Повірте, що уряд буде рухатись тільки прозоро, дуже і дуже обережно, максимально враховуючи думку менеджменту компанії, і так, щоби в ніякому разі не нашкодити цьому прекрасному підприємству. Ще одна річ. Агресор, країна-агресор не має права по закону, який ухвалив український парламент, навіть на володіння однією тисячною акцією компанії України. Дякую. Ще одне унікальне підприємство – "Мотор Січ". На жаль, це підприємство не є у власності держави. Це на 100 відсотків приватна компанія. І мені більше додати до цього немає що. Всі питання це вирішує менеджмент самої компанії і власники її акцій. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Барна Олег Степанович, будь ласка. 11:04:33 БАРНА О.С. Доброго дня! Моє запитання буде до Олександра Олександровича, міністра фінансів. Ми ведемо переговори з МВФ щодо кредитування в 1 мільярд, півтора мільярда. І, поряд з тим, наша спиртова галузь втрачає як мінімум 2 мільярди. І тому я не можу розуміти пасивної поведінки Міністерства фінансів, ДФС з приводу контролю, попередження, недопущення чи вилученнянеоблікованого спирту. Чому зараз в Україну завозяться технічні спирти для парфумерії, для виготовлення оцту? Чому у нас не знімається акциз на ті технічні спирти, щоб вони були конкурентоздатні? Зараз складається критична ситуація з аграріями, які виготовляють продукцію, яку неможливо переробити. Тому що невигідно, ринок заполонив імпортований спирт. Тому я хочу вас спитати, чому ви не здійснюєте заходів з захисту вітчизняного ринку, де створені будуть і робочі місця, і зарплати, і податки?! На кого ви працюєте? Дякую. Дякую за запитання. Дійсно, частка тіньового ринку зараз спиртової індустрії досить висока. Ми не шукаємо якихось Ми запропонували, Міністерство фінансів розробило законопроект відповідний на доручення Прем'єра, уряд прийняв, і зараз цей законопроект знаходиться у Верховній Раді: про систему контролю. Електронна акцизна марка, яка дозволяє контролювати продукцію від виробництва до моменту і продажу у роздрібній мережі. От цей законопроект треба прийняти. Без цього системного контролю, а значить і унеможливлення зловживань, досягнути неможливо. Тому прохання, по-перше, профільний комітет податковий розглянути, не відтягувати це питання, виносити в зал, і успішними зусиллями ми поборемо це ганебне явище. І гроші будуть сплачуватися до державного бюджету. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. КостянтинМатейченко передає слово для запитання Андрію Тетеруку. Включіть мікрофон, Андрій Тетерук. Шановний Володимире Борисовичу, вітаю. В мене неодноразово були виступи щодо стану справ в нашій космічній галузі. І ми намагались вивчити, що ми можемо зробити для того, щоб його виправити і зробити все можливе для реалізації Державної космічної програми. Натомість мені не зрозуміло, чому виділені мільярди коштів на реалізацію космічної програми призвели до нульових результатів для нашої держави. І мені не зрозуміло чому Кабмін, як це передбачено законом, не провів інформування Верховної Ради про стан реалізації космічної програми. І мені ще також не зрозуміло, чому вже пройшло півроку, а досі в парламент не направлено нову програму реалізації Державної цільової технічної космічної програми на 2018-2022 роки. Що заважає це зробити? Дякую. Дякую за ваше запитання. Вже не один раз ми зустрічаємося, ну, це така тема, дуже делікатна, її так публічно дуже обговорювати неможливо. тому ми проводимо багато зустрічей на тему нової космічної програми, працюємо. І є вже, мені здається, достатньо непогані… ну, я думаю, що ми є на фінішній. І як тільки ми завершимо роботу над такою складною тематикою, звісно, ми подамо все, що необхідно і в парламент, і уряд буде розглядати і в частині відкритої, і в частині та, що має обмежений доступ інформації. Тому будемо вас інформувати. Робота ведеться,ведеться робота щодо кооперації з міжнародними партнерами. Повірте, що жодної копійки не використовується без будь-яких без серйозних обґрунтувань публічності і відкритості.

Тому я переадресую це питання шановному Володимиру Борисовичу. Шановний Володимир Борисович, зверніть, будь ласка, увагу. Мені дуже приємно було сьогодні почути, як ви підтримуєте енергетичну безпеку нашої країни, як ви розумієте, чому це важливо. Ви знаєте, що неодноразово, майже кожного дня Радикальна партія Олега Ляшка наголошує на тому, що українцям потрібне українське вугілля, а українським шахтарям потрібна робота та достойна зарплата. Мені дуже приємно, що ви союзник нам в цієї справі. Тому у мене дуже просте питання. Чому шахтарі Державного підприємства "Селидіввугілля" мають заборгованість по заробітній платі? В мене дуже просте питання. Чому розробка пластів,

а не держпідприємством "Селидіввугілля"? Коли ви будете поважати людей праці? Коли шахтарі отримають, нарешті, свою законну заробітну платню і роботу? Дуже дякую вам. Дякую за ваше запитання. Я тільки хотів би розпочати з тим, що ви завершили. З чого ви взяли, що я не поважаю людей? Я поважаю людей і поважаю працю шахтарів, і ціную їхню працю, і намагаюсь зробити все для того, щоб українські шахтарі працювали в гідних умовах. Але, на превеликий жаль, дуже багато було упущено можливостей. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб залучити державні гарантії на модернізацію державних шахт в країні. Фактично, я думаю, що на наступному тижні ми будемо, на наступному для того, щоби остаточно визначитись, чи можемо ми створити державні механізми на те, щоби залучити фінансування і інвестиції нові в добувну галузь. Це перше. По-друге, щодо поваги до праці шахтарів. Ви знаєте, я думаю, що чи не вперше і колегам, які представляють сьогодні регіони і округи Донбасу, і в тому числі і Західної України, і Волині, там, де є шахтарі. я думаю, мало би бути хоча би приємно те, що наша пенсійна реформа дала можливість віддати горнякам належне, віддати те, що вони заробили, і підвищити вдвічі, і більше їхню пенсію. Це для нас теж було дуже важливим питанням – повернення справедливості і поваги українським шахтарям. Ми будемо йти до того, щоби максимально ефективно займатись тим, щоби створити умови для добування українського вугілля. Якщо ви подивитесь на приватні добувні компанії, там все нормально, нормальна собівартість, серйозні інвестиції, а в державних процвітає ще поки на сьогоднішній день корупція. Якщо ви були уважними, декілька тижнів назад поставив завдання мініструНасалику "вибити" всіх "смотрящих" з українських шахт. Саме вони сьогодні паразитують на державних вугільних підприємствах. Їх треба садити до в'язниці, а не дозволяти їм долучатись до питання вугледобування. І тому ми прийняли рішення, що 75 відсотків від тих надходжень, які отримують шахтові підприємства, мають бути направлені одразу, такої норми раніше не було, одразу на виплату заробітної плати українським шахтарям. Будемо і далі наводити порядок. Дякую. І запрошую до слова народного депутатаШипка. 11:13:36 ШИПКО А.Ф. Доброго дня! У мене питання до міністра соціальної політики Андрія Олексійовича. нам відомо, щоМінсоцполітики разом з Науково-дослідним інститутом праці та зайнятості населення зараз опрацьовує різні варіанти розв'язання проблеми та нерівності, яка виникла у тисяч пенсіонерів. Люди мають великий стаж роботи, а отримують копійки, бо мали невеликий заробіток. Скільки людям ще чекати на справедливий перерахунок пенсій та надбавок за стаж? У мене сотні звернень від мешканців Нікопольського району, вони більше 40 років пропрацювали в колгоспах і лікарнях. І це треба врахувати в пенсійній реформі, люди сподівалися, а замість доплат мають тільки копійки. Відповідьте людям, коли буде справедливий перерахунок пенсій. Шановний пане народний депутатШипко, ви абсолютно праві в тому, що справедливість потрібно відновлювати. І пенсійна реформа, яка була проведена за участі і за підтримки народних депутатів, вона її відновила. Біда заключається в тому, що несправедливими були умови, в яких працювали і жили люди в минулий час. І ви абсолютно правильно кажете, що ті люди, які довго працювали в народному господарстві, в сільському господарстві, працювали нянечками в дитячих садочках, санітарками в лікарнях, маючи великий стаж, мали несправедливі низькі заробітні плати. після проведення пенсійної реформи ми побачили, що таких людей, які мають повний стаж, тобто жінки 30 років і більше, чоловіки 35 років і більше, в Україні приблизно 3 мільйони пенсіонерів. І ми під час проведення другого етапу реформи, а я хочу нагадати, що реформа не закінчилася з прийняттям закону, вона тільки почалася, і наступним кроком цієї реформи має в березні 2019 року бути проведений перерахунок пенсій у відповідності з цією формулою, яку ми з вами всі підтримали. І я сподіваюся, що під час цього перерахунку, ми врахуємо ті проблемні моменти, про які ми зараз з вами говоримо.

Дякую. Шановний Володимир Борисович, таке питання. У нас в Одесі є такий санаторій "Лермонтовський", який існує більше ніж 100 років який є одною із останніх таких оздоровниць, яка залишилась. Бо, на жаль, дуже багато за останні роки було втрачено, роздерибанено, і на території цих санаторіїв виросли маєтки різноманітні, і ви розумієте, що далі відбувається. І зараз відбуваються події, які дуже турбують одеситів. Справа в тому, що у 2015 році уряд передав нерухоме майно санаторію в управління Міністерства юстиції. І після того вже кілька було спроб силового захоплення підприємства. А воно, зрозуміло, що не може виконувати функцію таким чином, бо рухоме майно, включаючи медичне обладнання, залишилось в державному підприємстві іншому: оздоровниця, яка існує з 2003 року. Я думаю, що для Міністерства юстиції це є непотрібний тягар, бо Міністерство юстиції не має займатися реабілітацією після інфарктів, інсультів, а саме це є профілем санаторію "Лермонтовський". Тому я би просив вас взяти це питання під контроль. Прийняти рішення щодо передачі…

треба захистити це підприємство, щоб воно і надалі могло оздоровлювати українців. Дякую. 11:17:58 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую. Дякую за ваше запитання. Перед тим, як передати слово міністру юстиції, він якраз присутній і прокоментує, ви сказали, що Міністерство юстиції не має займатись інфарктами. Я вам хочу сказати так,по-одеськи, насправді останнє наше рішення і міністра юстиції щодо боротьби з злісними аліменщиками, я хочу сказати, що майже доводить їх до інфаркту, вони мають віддавати дітям гроші. Наступний наш крок, який робить Міністерство юстиції, – це тиснути на тих, хто не платить українцям зарплату і боргує її. Тому теж у них можуть бути серйозні проблеми з нервовою системою, тому що ми на них будемо тиснути і захищати права працюючої людини. Але це не привід мати заклади реабілітації. Будь ласка, прошу, Павло Дмитрович Петренко. Дякую за запитання. Хочу внести декілька уточнень. Дійсно, в 2015 році український уряд повернув у державну власність вкрадений попередньою владою санаторій "Лермонтовський" який хотіли роздерибанити, побудувати там висотки і котеджі для місцевих чинуш: прокурорів, суддів і представників Партії регіонів. До сьогоднішнього дня представники тої саме Партії регіонів, які перефарбувалися, зараз намагаються утримувати цей об'єкт державної власності. Я публічно заявляю, що ми готові цей об'єкт передати Міністерству оборони, Національній гвардії, така була ідея, щоб там реабілітували безпосередньо учасників АТО, жителів Одеси, пенсіонерів. Але цей зараз об'єкт утримується місцевими шахраями, які надіються, що вони його так само вкрадуть у держави. Я заявляю офіційно, що ми не дамо спільно, і уряд і парламент, украсти цей об'єкт в одеситів і української держави. Тому прошу долучатися до нас спільно і вирішувати, яким чином цей об'єкт почне працювати на користь одеситів, а не на користь окремих шахраїв, які бігають до депутатів і розповідають історії, і брешуть. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Час для запитань від народних депутатів завершений. Будь ласка, заключне слово - Прем'єр-міністр.

Що б хто не хотів сказати, або не намагався якось сказати, але парламент демонструє здатність приймати правильні й необхідні рішення для розвитку держави. Я би хотів привернути увагу ще до одного надважливого питання. ми маємо убезпечити себе від тих помилок, які робили до нас. Дуже важливим є поняття відчуття справедливості в українських громадян. Вони хочуть, щоб ми не просто розповідали їм про те, що ми чесні, що ми розумні, що ми намагаємося справедливо жити, а бути відкритими. Вони хочуть, щоб це було абсолютно зрозуміло кожному, що якщо ти вкрав, ти підеш до в'язниці, якщо ти взяв хабар і тебе на цьому взяли або візьмуть пізніше, ти будеш сидіти, якщо ти переплутав кишеню державну зі своєю, ти будеш сидіти. Ви знаєте, я думаю, що якщо ми візьмемо приклади багатьох країн світу, які навели порядок, то вони навели порядок тільки тоді, коли перші суворі і справедливі вироки судів карали тих, хто ставив свої власні інтереси вище, ніж інтереси держави. З огляду на це ми маємо створити всі інструменти повернення цього всього відчуття справедливості, маємо повернути людям надію в те, що ми здатні приймати рішення, які всіх ставлять на єдиний рівень і роблять це життя справедливим. І я хочу сказати про те, що на наступному тижні перед кожним присутнім буде стояти величезний вибір, як поступити: віддати символічно свій голос за те, щоби стверджували справедливість і ефективну боротьбу з корупцію в країні або покривати все те, що було і руйнувало нашу країну. Я хочу попросити вас, я не маю права ні вказувати вам, як поступати, я можу вас тільки попросити: шановні народні депутати, хочу попросити вас прийняти необхідне рішення для утворення на наступному тижні справедливого, незалежного – ключова позиція! – Антикорупційного суду. Суду, який дасть можливість відновлювати справедливість. Це дасть абсолютно міцний поштовх людям в тому, що справедливість буде відновлена в Україні. І, з іншого боку, ми дамо абсолютно міцний сигнал і інвесторам, і міжнародним партнерам в те, що ми з вами налаштовані рішуче на серйозну боротьбу з корупцією – це наше з вами завдання. То ж я бажаю, щоби на наступному тижні ми прийняли відповідальне рішення. Я глибоко переконаний у тому, що багатьом просто взагалі про це не треба боятися. Я точно знаю, що жити треба по закону, і тоді все буде нормально. І зажди для того, щоби бути вільним, треба бути рабом закону. Давайте будемо демонструвати прийняття необхідних рішень, які життя в нашій країні будуть робити справедливими…

Дякую